Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora.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

Rasprava su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti

Hvala lijepa potpredsjedniče

hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.46. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH i članaka 172. i 204. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince.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

Hvala vam lijepa.

Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo

Sada ćemo nastaviti sa slijedećom točkom dnevnog reda, a to je: - Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.BR.46. Predlagatelj akta je Vlada Republike Hrvatske temeljem članka 85. Ustava RH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 amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197. Poslovnika. Rasprava su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za turizam. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik u Ministarstvu turizma uvaženi Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovane dame i gospodo saborske zastupnice i saborski zastupnici pred vama je nacrt prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti. Predloženim zakonom produžuje se rok važenja privremenih rješenja izdanih za obavljanje ugostiteljske djelatnosti te pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada odnosno u objektima za koje stvarno stanje nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama. Prema važećem Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti takva privremena rješenja mogu važiti najdulje do 31. prosinca ove godine, dakle 2016. godine. Produženjem roka omogućit će se nastavak obavljanja ugostiteljske djelatnosti odnosno pružanje ugostiteljskih usluga temeljem već izdanih privremenih rješenja ali i podnošenja novih zahtjeva za izdavanje privremenih rješenja. Rok 31. prosinca 2020. godine do kojeg se predlaže produžiti trajanje privremenih rješenja ocjenjuje se odgovarajućim. O nacrtu prijedloga zakona provedeno je i javno savjetovanje na mrežnim stranicama ministarstva. Predloženo zakonsko rješenje imat će pozitivne učinke na turističku ponudi i pripremu turističke sezone u 2017. godini. Zadržat će se smještajni potrebni kapaciteti te spriječiti povratak pružatelja usluga u sivu zonu. Zahvaljujem na pozornosti. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Hvala. Otvaram raspravu. I u ime Kluba zastupnika

važno naglasiti ovo što ste i vi napisali u obrazloženju, zapravo legalizirati rad ugostiteljske djelatnosti vezano za turističku sezonu od 31. prosinca 2016. do 31. prosinca 2020. godine. Nažalost moram jedino konstatirati da ćemo vrlo vjerojatno i 2020. morati produžavati ove rokove jer nam ovaj postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada i uređivanje u zemljišnim knjigama ide sporo. tu treba pojačati aktivnost, svakako to nije stvar samo vašeg ministarstva, no mislim da zbog javnosti i ugostitelja koji su bili tema u ovom Saboru posebno kod rasprave o setu poreznih zakona da je važno i zbog njih naglasiti da se ovim zakonom, izmjenama i dopunama zakona zapravo omogućava legalan nastavak obavljanja ugostiteljskih djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, u objektima za koji se vodi postupak ozakonjenja. Mislim da je ovo važno naglasiti, dakle da se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa vezano za upis u zemljišne knjige. Time će sigurno se i onemogućiti obavljanje nelegalno ugostiteljskih djelatnosti i otkloniti mogući poremećaji u turizmu. Klub zastupnika stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika podržat će ovaj Zakon. Hvala lijepa. Željko (HDZ)** Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HDZ-a govoriti uvaženi Anton Kliman. **Kliman, Štovani potpredsjedniče Sabora, uvaženi kolegice i kolege. Pred nama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s konačnim prijedlogom zakona u hitnom postupku. Ovim izmjenama zakona uređuje se način i uvjeti kojim pravne i fizičke osobe mogu obavljati ugostiteljske djelatnosti nakon isteka važećih privremenih rješenja čiji rok istječe 31.12.2016. godine. Ta privremena rješenja odnose se na objekte koji su obuhvaćeni Zakonom o gradnji a čije su zakonske odredbe regulirale postupak legalizacije bespravnih objekata. U toj kategoriji objekata, dakle veoma je bitno naglasiti je 7100 objekata koji su dobili privremeno rješenje. Dakle, 5600 rješenja izdanih na temelju podnesenog zahtjeva za pokretanje postupka ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, te oko 1500 rješenja izdanih za objekte za koje stvarno stanje na terenu nije usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama. Od ukupnog broja izdanih privremenih rješenja trajna rješenja ishodovala svega šestotinjak objekata ili svega 8 i pol posto. To moramo naglasiti, dakle da je problem prilično velik i da je nužno bilo tražiti ovo produženje roka jer je izvjesno da do 31. prosinca 2016. godine neće se 91%, tih zahtjeva riješiti u ovih 15, 20 dana. Dakle, morali smo to učiniti i mislim da je ovo dobar postupak Ministarstva turizma, ali sigurno otvaraju neka dodatna pitanja brzine, kvalitete rješavanja rješavanja ovih situacija na terenu kako u državnim institucijama tako i u institucijama lokalne, dakle lokalne samouprave. Dakle kao što sam i rekao rješenje za preostalih 91% objekata prijavljenih u postupku nije moguće riješiti i definitivno moramo to omogućiti ovim zakonom. I u prvom redu da omogućimo legalni rad pružatelja usluga, dakle odmaknuti se, odmaknuti pružatelje usluga od tzv. sive zone pružanja usluga, te dati primjereni rok kako vlasnicima objekata tako i tijelima državne, regionalne i lokalne uprave, da mogu završiti postupke izdavanja rješenja o izvedenom stanju, odnosno upisa u katastar i zemljišne knjige. S obzirom na već spomenuti veliki broj predmeta koji nije riješen, ministarstvo je predložilo rok važenja privremenih rješenja do 31. prosinca 2020. godine. Smatramo primjerenim i dovoljno dugim rokom da se administrativno riješe sva prethodna pitanja koja proizlaze iz Zakona o gradnji i Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, te da se po okončanju tih postupaka izdaju trajna rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti. Bitno je napomenuti da su to objekti u vlasništvu u najvećem dijelu fizičkih osoba ili obrta. Objekti koji imaju privremena rješenja nalaze se u sklopu zgrada za koje je podnesen zahtjev za pokretanje ozakonjenja nezakonito izgrađene građevine, zatim objekti koje je doneseno prije spomenuto rješenje a nalazi se u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, te za pružatelje ugostiteljskih usluga na domaćinstvu i na poljoprivrednom gospodarstvu ukoliko je zahtjevu priložena izvršna građevinska dozvola ili izvršno rješenje o izvedenom stanju. Iz ovog je vidljivo da je intencija predlagatelja da se donošenjem ovog Zakona spriječi moguće nelegalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, odnosno pružanje ugostiteljskih usluga ili gubitak potrebnog smještajnog kapaciteta posebice u turističkoj sezoni čime bi se spriječila nelojalna konkurencija, porezna evazija i sve popratne anomalije u gospodarstvu koji čini rad na nelegalan način. Bitno je reći da je posebno u sferi obiteljskog smještaja motiv bavljenja ugostiteljskom djelatnošću nije samo opredjeljenje za bavljenje turizmom i pružanjem smještajnih usluga, nego i dijelom to je i socijalna kategorija gdje se obiteljski budžeti nadopunjavaju sredstvima za obavljanje iste djelatnosti. Dakle, prisutna je i bitna socijalna osjetljivost u samom ovom prijedlogu zakona. Kad već govorimo o obiteljskom smještaju on sam sudjeluje u ponudi sa oko 50% ukupnih ležajeva u turističkoj ponudi Hrvatske otprilike 78000 registriranih pružatelja usluga, dakle 10% od tog broja radi sa privremenim rješenjima. Moramo istaknuti da 50% ležajeva u obiteljskom smještaju generira otprilike svega 15 do 17% ukupnog turističkog prihoda Republike Hrvatske, te da je stoga nužno bolje pozicioniranje tog turističkog proizvoda na nama eminentnim tržištima i iz ponuđenih broja ležajeva ostvariti puno veći udio u ukupnom turističkom prihodu Republike Hrvatske. Za usporedbu 13% hotelskog smještaja generira otprilike 50% ukupnog turističkog prihoda Republike Hrvatske. Kako bi se podigla kvaliteta i konkurentnost obiteljskog smještaja iz tog turističkog segmenta izvukao maksimum u proteklih 7, 8 mjeseci u Ministarstvu turizma pokrenut je proces rekategorizacije ponude obiteljskog smještaja dakle, soba, apartmana i kuća za odmor. Od samih početaka izdavanja rješenja o pružanju usluga u Republici Hrvatskoj do danas nikada se nije obavila rekategorizacija objekata. Stoga je to nužno učiniti kako bi se potvrdila izdana kategorija objekata ili u slučaju ne ulaganja kroz period dodavana rješavanja do danas ona smanjila ili u slučaju boljeg stanja od izdavanja rješenja ona povećala. Ideja ministarstva da ne dolazi da ne dolazi do smanjenja kategorije nego sa se kategorizirani objekti dižu u kvaliteti kako bi što bolje mogli konkurirati na veoma zahtjevnom turističkom tržištu. U tu svrhu pokrenuli su se razgovori sa HBOR-om o otvaranju povoljnih kreditnih linija, 4% kamate, otplata na osam godina do iznosa od 200 tisuća sa veoma jednostavnim instrumentima osiguranja, osobna zadužnica dakle nema upisa hipoteke i sličnih kompliciranih procedura ili ono što volimo reći papirologije za dobivanje kredita. Rok za prilagodbu pružatelja usluge da zadrži postojeću kategoriju bio bi tri godine i u tom roku mogla bi se koristiti sredstva HBOR-a za rekonstrukciju objekata. Po procjenama ministarstva takvih objekata je otprilike 30-ak tisuća na tržištu. I gdje smo mi u ministarstvu dok sam obavljao dužnost ministra turizma imali najviše prigovora upravo su privatni smještaji jer morate znati da danas evo većina većina smještaja se rezervira putem online platformi i tu doživljavamo svašta. Dakle jedno je ono što se prikazuje na portalima odnosno na platformama, a kada turist dođe na lice mjesta često se zatekne sa onim što nađe na terenu odnosno da je rezervirao objekat koji nije sukladan onome što je na platformi rezervirao i to nas je ponukalo da počnemo razmišljati kako pozicionirati ovu našu veliku priliku sa privatnim smještajem bolje na tržištu i izbjegnuti apsolutno neugode za turiste jer mi se nudimo Hrvatska kao izvrsna destinacija i to u svakom slučaju trebamo težiti k tome, a jedan od doprinosa je da se i privatni smještaj upravo krene prema izvrsnosti, kao što uostalom je krenula cijela hotelska industrija. Moramo reći da smo u tim razgovorima i otišli korak dalje pa smo sa HGK-om razgovarali da se isto uključi u taj proces u smislu da posreduje na način da se uvjetuje gradnja i opremanje objekata sa što većim udjelom hrvatskih proizvođača, što bi sigurno generiralo benefit u našim proizvođačkim trgovačkim društvima imalo blagotvoran učinak na hrvatski BDP. Evo jedna aproksimacija 30 tisuća objekata da se prosječno uzme za rekonstrukciju objekta 100 tisuća kuna to je otprilike tri milijarde kuna odnosno 400 milijuna eura. u građevinskom sektoru bi se sigurno pokrenuo odnosno i u trgovini samoj, ali isto tako treba reći da bi se onaj krajnji cilj koji je intencija takve inicijative da bi se podigla konkurentnost i kvaliteta hrvatskog obiteljskog smještaja. Dakle da zaključim, svjesni smo veoma velike važnosti obiteljskog smještaja i svih turističkih i ugostiteljskih usluga u turističkoj ponudi RH. Stoga nam je jako bitno da reguliramo status pružatelja ugostiteljskih usluga koji još nisu ishodovali trajna rješenja o pružanju usluga da to učine do 31. prosinca 2020. godine. Bitno je napomenuti da se neće dodatno administrativno komplicirati po isteku 31. prosinca 2016. godine i tražiti od davatelja usluga da preda nove zahtjeve za izdavanje novih rješenja nego će se automatizmom produžiti stara privremena rješenja na novi rok, a u tom roku bi se omogućilo izdavanje i novih privremenih rješenja za nove pružatelje usluga koji su u procesu legalizacije. Klub zastupnika HDZ-a podržava ovaj zakon i predlaže njegovo donošenje u predloženom obliku. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeći će u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a govoriti uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine državni tajniče, gospođo pomoćnice, pozdravljam vas i u ovom našem Visokom domu. Moram odmah reći da klub HNS-HSU-a podržava intenciju predlagatelja podržava intenciju predlagatelja zakona, ali da imamo veliki problem sa predloženim rješenjem. Naime, administracija Vlade SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a kada je donijela prvo izuzeće odredila je jedan rok koji je trebao označiti usklađenje sa općim rokovima provedbe postupka legalizacije. Sada je jasno da ni nadležni uredi, a ni nadležni upravni odjeli za komunalne djelatnosti nisu u stanju odraditi svoj posao u roku. Međutim davati novu koncesiju na četiri godine nije nikakva privilegija ugostiteljima koji su u postupku legalizacije nego to je ozakonjenje javašluka koji se događa u uredima nadležnim za legalizaciju i upravnim odjelima za komunalne djelatnosti. Postojeće stanje kada je riječ o broju postupaka koji se vode i broju zahtjeva koji su predani je takvo da od ukupno 800 tisuća zahtjeva ovdje se radi negdje oko Ako postoji stvarna politička volja i stvarna kontrola Vlade RH nad onim mehanizmima koji su dužni sprovoditi Zakon o legalizaciji ovaj problem se može riješiti u sljedećih nekoliko mjeseci, svakako ne do 31.12.2016. u tom smislu pozdravljamo intenciju predlagatelja, ali davati rok od četiri godine znači priznati nesposobnost vlastite administracije. Mi dakle dajemo ne samo mogućnost ugostiteljima koji rade u objektima koje trebaju legalizaciju, nego prije svega šaljemo jako lošu poruku svima koji rade u postupku legalizacije kod velikih gradova, to su njihovi vlastiti upravni odjeli ili centri za legalizaciju kod manjih gradova i općina to su županijski uredi, to je agencija koja direktno odgovara ministarstvu, šaljemo im poruku ne trebate raditi kako treba sljedeće četiri godine. Pa cijeli postupak legalizacije morao bi se završiti do konca 2018., a kamoli ne ovo što je moguće riješiti, kažem ako ima političke volje i ako kontroliramo svoju administraciju u sljedećih nekoliko mjeseci. U tome smislu klub HNS-HSU-a upravo je predao amandman u kojemu tražimo da se ovaj rok skrati sa 2020. na 2018. godinu. Pritiskom Vlade Republike Hrvatske i nadležnih ministarstava na nadležne upravne odjele i centre za legalizaciju bi se stvarno napravio konkretan pomak naprijed i pomoglo ljudima koji su sada u limbu, koji imaju privremena rješenja ali još uvijek ne trajna. Ali dajmo se uhvatimo svoga posla. Šta radi Ministarstvo graditeljstva? Šta rade inspekcijske službe? Šta radi agencija? Kako je moguće da u mome gradu recimo ljudi koji su digli kredit da bi platili legalizacijsku kaznu, kolokvijalno rečeno, prije godinu i pol dana drže svoja sredstva na bankovnom računu. Centar za legalizaciju je napravio kompletno sve što je trebao, a oni više od godinu dana čekaju da im nadležni upravi odjel za komunalne djelatnosti, dakle govorim o gradu Velikoj Gorici, izda rješenje da bi mogli platiti tu kaznu. Dakle, grad sam ne želi oprihodovati sredstva koja mu pripadaju, a ljudima stoje sredstva na bankovnom računu, naravno bez kamata i plaćaju već kredite. Dakle, to je praksa koju mi ne smijemo legalizirati nego dokidati. Moramo pritisnuti s vrha vlasti, iz Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva graditeljstva upravo u tome pravcu da ljudi rade svoj posao. U upravnim odjelima nadležnim za legalizaciju primljen je ogroman broj novih službenika. U županijskim uredima. Oni moraju odraditi svoj posao u razumnome roku. Postupak legalizacije ne može trajati šest godina, a mi ovim prijedlogom zapravo šaljemo poruku da nam toliko nije bitna sama dinamika. Drugim riječima, da nije bitno koji će dio sredstava doći u državni proračun, a koji će dio sredstava doći u lokalne proračune. Pa naravno da nam je bitno i mora nam biti bitno. Zato ih rokovima stisnimo da odrade svoje posao. Četiri godine davati za nekoliko stotina slučajeva, jer nemojmo zaboraviti: 60 posto od posla već je manje-više odrađeno. Ostali su sporni uglavnom, govorimo generalno, ne govorimo samo o objektima u kojima se obavlja ugostiteljska djelatnost, ostatak je uglavnom sporan. Pa zar mi doista mislimo da će svih 800 tisuća zahtijeva biti pozitivno riješeno. Naravno da neće. Neki su stigli izvan roka, neki su podnijeli zahtjeve za intervencije u prostoru koje su se dogodile nakon zakonom definiranoga roka kad je to bilo moguće. Ima svakakvih slučajeva. Ali nemojmo legalizirati bezakonje kad smo već pristali na to da se legalizira stanje u prostoru s određenim datumom kako bismo konačno podvukli crtu nad nečim što je trajalo više desetljeća u Republici Hrvatskoj. A to je potpuni kaos i nered u prostoru. Ugostiteljima ćemo napraviti veliku uslugu ako natjeramo državnu administraciju da svoj posao obavi do 2018. godine, a ne da se čeka još dvije godine više od toga, do 2020. Zato ponavljam, Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika predao je amandman i tražimo naprosto da se uključi zdravi razum, i Ministarstvo turizma, i Ministarstvo graditeljstva, u interesu je da ovaj rok bude što kraći, ali jednako je tako svima u interesu da se kontroliraju postupci koji se odvijaju na terenu, a ne da im se daje prostor da rade šta je koga volja. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika na vaše izlaganje. Prva je uvaženog Siniše Hajdaš Dončića. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Hvala. Gospodine Gorane, dakle vi ste detektirali neke stvari koje se tiču reći ću i neke pravednosti. No međutim, generalno da kažem, slažem se sa određenim vašim postulatima, ovaj, postavkama, ali ću vam jedno uputiti pitanje. Dakle, vrlo je jednostavno da se ovim zakonom pokušava reći ću olakšati dijelom ugostitelja koji neće ili zbog nesređenih zemljišnih knjiga ili zbog nečeg drugog uspjeti do 2016. godine legalizirati postojeće stanje. Postavljam ja vama pitanje, zar ne bi bilo da je Vlada Republike Hrvatske njima pomogla na drugi način, da je vratila stopu PDV-a sa 25 na 13 posto, da je ukinula možda komorske doprinose. To bi bilo pravo olakšanje ugostiteljima u Hrvatskoj. Osobito imajući u vidu onih stotine novih obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja proizvode vino, tridesetak novih hrvatskih pivovara koji su planirali određen kroz poslovni plan istup na hrvatskom tržištu. Jer to je sve lokalizirana proizvodnja, i vino i pivo. Ja mislim da bi to bilo puno bolje nego recimo diranje u ovaj zakona. Odgovorit će uvaženi zastupnik Beus Richembergh. koja ide za tim da se uvjetno rečeno konja koji vuče kola još dodatno obremeni nije dobra. Ja nisam sretan s tim što turizam i ugostiteljstvo u ukupnom BDP-u sudjeluju sa 16, 18 ili 19 To je samo isključivo vijest loša po nas. To znači da naša industrija općenito stoji jako loše. Turizam je dominantna grana privrede samo u siromašnim zemljama. Ali dok god ne ojačamo druge industrijske sektore i sektore drugih usluga, kandžijati turizam i ugostiteljstvo, kažnjavati ga dodatnim nametima ili nepovoljnijim uvjetima nije pametno. Mi možemo govoriti što god hoćemo, ali ja postavljam pitanje na tragu vašega pitanja kako ćemo obračunavati PDV u novogodišnjoj noći. Zakon stupa na snagu u prvoj minuti 1. siječnja 2017. Što će ljudi na dočecima, hoće li biti svi zatvoreni tog časa u ponoć dok se ne prilagode blagajne novim elementima obračuna. Jesmo li na to razmišljali? Jesmo li o tome razmišljali ili ćemo im svima nabiti na nos situaciju takvu kakva jest po novome zakonu, poslati im inspekcije i da ih maltretira i da ljudi koji dođu na doček Nove godine nemaju šta i kako piti. Hoćemo li zatvarati lokale koji to neće ispoštovati u prvim minutama 2017. godine i ljudima ići reći da idu kući, da čekaju Novu godinu doma? da to bude dakle 31. prosincu 2016. mi predlažemo da to bude dakle 31. prosinca 2018. Dakle dovoljno komotan period od 2 godine ali ne 4 ni za Boga jer to nije nikakva pomoć ugostiteljima, to je samo produljenje njihove agonije, to je pomoć neefikasnoj državnoj administraciji. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika je uvažene zastupnice Marije Jelkovac. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Poštovani kolega, rekli ste citiram da ovakvim određivanjem roka šaljemo poruku službama ne trebate raditi, pa ne bih se baš sa vama složila. Dakle u postupku legalizacije postoje propisani rokovi u kojem postupci trebaju biti završeni a oni se računaju od onog trenutka kada službenik koji vodi postupak zaprimi kompletnu dokumentaciju za legalizaciju. A također vezano na ono što ste rekli da je primljen ogroman broj službenika za legalizaciju u gradovima i županijama koji trebaju to riješiti. Ne mogu se u potpunosti složiti sa vama zato što zaista imamo jedinica lokalne i područne samouprave u kojima i nije primljen tako velik broj novih službenika koji rade isključivo na poslovima legalizacije jer za to nije bilo niti mogućnosti iz razloga što jedinice za lokalnu i područnu samoupravu nisu bile u mogućnosti primiti veći broj novih djelatnika koji će raditi isključivo na tim poslovima iz objektivnih razloga zbog toga što nisu imala osigurana sredstva niti su mogli osigurati prije svega sredstva za plaće tim novozaposlenim ljudima jer znamo da postoje i ograničenja u postotku iznosa od ukupnog iznosa u proračunu koji se izdvaja za plaće u lokalnim jedinicama, i i lokalnim i regionalnim jedinicama samouprave te mnogi nisu bili u mogućnosti zaposliti nove djelatnike za rješavanje isključivo predmeta legalizacije. Ono što bih na kraju rekla, ovaj rok je određen ovako po mom mišljenju kao krajnji rok do kojeg bi se znači trebali riješiti svi predmeti što ne znači da se i u ranijem roku ne mogu riješiti oni gdje za to postoje uvjeti. Ali upravo zbog toga što imamo različite situacije u pojedinim jedinicama lokalne i područne samouprave, znači nemaju svi iste uvjete za rješavanje predmeta za legalizaciju

Dakle priča o tome da nisu imali sredstava to vam je šuplja priča jer ta sredstva oprihodovana od naknada, od legalizacije su sasvim dostatna da se isfinancira sva radna snaga koja je angažirana. Čak štoviše vi znadete da se prihodi iz tog naslova dijele između države i onoga tko radi na tom poslu. Ovdje se šalje vrlo ružna poruka ljudima da ono što su trebali odraditi do konca 2016. mogu još držati u ladicama do 2020. Objektivno gledano primjedba da neki naprosto ne mogu ne stoje. Znate zašto? Jer oni koji ne mogu njima se uzimaju predmeti i idu u državnu agenciju. Dakle tko ne može nije nikakav problem, tko ne može ni neće to raditi. U nekim situacijama nemate koga zaposliti jer je naprosto takva situacija na tržištu razne snage da nemate kvalificirane ljude koji vam to mogu raditi. Ali u takvim slučajevima postoji agencija, ona preuzima tisuće i tisuće predmeta i obrađuje ih pod direktnom paskom samoga ministarstva preko agencije. Prema tome nema nikakvoga razloga da se daju ovako komforni rokovi jer će se to dogoditi, upravo će se dogoditi suprotnost. Dakle vi morate znati da je priroda svake administracije da radi što manje, to je naprosto njena priroda. I sada ako još kažete, pa znate ovo što ste morali završiti do nove godine, ma ne morate još 4 godine. Pa kamo sreće da im pošaljemo svaki dan takvu poruku oni bi Banja Koviljača, ne bi ništa radili. A vi znate vrlo dobro. Kada date svome suradniku određeni rok i kažete molim vas završite mi to u roku od 30 dana, vi možete taj roku produžiti još na par dana kada vidite da objektivno ne stiže jer ima stotinu drugih poslova da radi, nećete ga ubiti zbog toga ali mu sigurno nećete reći a dobro javi se 2020., do tada ti je evo rok. kvalifikacija iz dobrog upravljanja nego upravo iz lošeg. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća replika je uvaženog zastupnika Anton Kliman. Štovani kolega dakle ovaj problem ima nekoliko razina, vi ste svjesni tu kao i ja dakle, radi se o konačnom rješenju, dakle trajnom rješenju koje dobiva ugostitelj kada ispuni sve ove uvjete. Ovo je samo jedan segment o kome ste vi dobro rekli, ja se dijelom slažem s vama. Treba jače pritisnuti dijelove lokalne i državne uprave i lokalne samouprave da efikasnije, brže i bolje rade. Dakle u svim segmentima a ne samo u ovom segmentu. Ovo je sada jedan eklatantan primjer kada se malo, kada će se malo produžiti rokovi. Međutim imate onaj drugi dio problema a to vam je upis u zemljišne knjige. Jer vi se upisom u zemljišne knjige tek tada kada riješite ovo prethodno pitanje dobivate situaciju da dobijete trajno rješenje, shvaćate. Dakle onaj dio drugi je povezan apsolutno na Ministarstvo pravosuđa odnosno na sudove koje znamo i sami da je problem oko tih knjiženja. I doći će rekao bih do pritiska na određene sudove u RH kao što su i pritisci na određene urede državne uprave ili urede u županijama ili u gradovima. Zašto? Zbog toga što većina ovih objekata se nalazi na Jadranu. Svjesni smo toga. Dakle tu će najviše patiti, ne znam, od Istre pa do Dubrovnika ove županije. I nisam siguran, ne znam, ne mogu reći i nisam siguran da će kvalitetno riješiti u te dvije godine apsolutno ove predmete koji su, koji su, evo 7 tisuća i toliko predmeta nije malo, i možda se može tražiti nekakva ispomoć tim uredima da se obavi brže i kvalitetnije ta cijela procedura. Ali mislim ipak u ovih 4 godine da izgleda puno ali s obzirom da se dva procesa odigravaju, dakle ovo je prvi proces izdavanje rješenja uredima na lokalu ili u državi i onda nakon toga još jedan dio a to je pitanje upisa u katastar i zemljišne knjige kada konačno dobivamo dokument na osnovu koje se može upisati trajno rješenje odnosno izdati trajno rješenje. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepo. Odgovorit će uvaženi zastupnik Goran Beus Richembergh. Kolega Kliman, jako poštujem vaš uvid u situaciju ali vi kao i ja znadete vrlo dobro da ćemo napraviti uslugu ugostiteljima samo ako ovo sve ubrzamo. Ako je problem u sudovima onda ne može biti ovakav izričaj u zakonu. Dakle, ako je problem u tome hoće li gruntovnica izvršiti uknjižbe onda se referirajmo na konačno rješenje a ne na upis u knjige i riješili smo stvar. Ovako zapravo aboliramo sve one koji ne rade ili kojima je naprosto vruće i jako im je problem raditi od 1.5. pa do 1.11. znate imam i ja kolege koji mi kažu 1.7. ajme meni boli me glava jedva čekam da prođe sezona. Ima takvih i na sudovima. Ali kao je tako, ako dakle nismo u stanju preko Ministarstva pravosuđa riješiti tu situaciju u pravosuđu onda referirajmo zakon na konačno rješenje a ne na upis u zemljišne knjige. Dakle, kontrolirajmo ono što možemo direktno kontrolirati preko izvršne vlasti i to je onda to. I tako na taj način tjeramo službe da rade svoj posao. Zašto je ovo u interesu ugostitelja? Pa vi znate vrlo dobro da nekretnina koja nije dakle riješena na taj način ne može niti u jednoj varijanti bit kolateralna. Ljudima treba novaca da unaprijede svoje poslovanje, da mogu uložiti u poboljšanje kvalitete svoje usluge. Dakle na sve moguće načine ubrzanje ovoga postupka bi njima koristilo. Ajmo staviti do konca 2018. i na taj način izvršimo pritisak na gruntovnice da one obave svoj dio posla što je prije moguće jer ovi će svoj posao završiti do konca 2018. i onda oni ostaju na ledini i vidi ih se ko ne radi svoj posao. U tome smislu ćemo i njih ubrzati da onog časa kad budu upisani u zemljišne knjige onda mogu poslužiti sve te nekretnine kao kolateral, dakle kako podloga za stvaranje dodane vrijednosti. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. I sad idemo na pojedinačnu raspravu, uvaženi Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Dakle ovaj zakon se danas može činiti i korisnim i potrebnim, ali već dokraja iduće godine on će možda biti potpuno nepotreban. Zbog toga što će se broj ugostitelja drastično smanjiti, oni će zatvoriti svoju djelatnost djelovali u legalnim ili u ilegalnim ili još uvijek nelegaliziranim objektima zbog toga što ste im podigli PDV za 13%. Dakle, ovdje se radi o malim ugostiteljima, iznajmljivačima, ugostiteljima u svojim privatnim objektima koji je proširio terasu ili je dogradio komad podruma ili blagovaonu za turiste malo povećao a nije to legalizirao. Sa 13% većim PDV-om pitanje je koliko će njih opstati. Oni će staviti većina njih ključ u bravu i vi nećete imati problem na kraju 2017. godine s ovolikim brojem tih ugostitelja. Možemo očekivati da njihov broj drastično pade. Znači sa vašom popularnom, čuvenom poreznom reformom vi ste krenuli uništiti jednu djelatnost koja najviše pridonosi bogatstvu i u proračunu RH. To je bio jedan posve nerazuman potez, posljedice te vaše odluke će se vidjeti tek nakon godinu ili dvije ali ali ovaj specifični zakon da se vratimo na njega će možda već 2017. biti nepotreban. E sad, kako vi rješavate problem? Vi konstatirate, potpuno se slažem sa ovim što je kolega Richembergh rekao ovo je problem administracije iz drugog, iz posve drugog područja iz područja graditeljstva i prostornog uređenja. I ovaj prijedlog zakona je morao doći sa barem još jednim ili dva prijedloga. Ako idemo sa ovim prijedlogom zakona da vi sebi uzimate 4 godine da legalizirate tu imovinu onda paralelno pošaljite isti čas i rješenje o smjeni ministra graditeljstva i prostornog uređenja. Jer vi ovim zakonskim prijedlogom kažete oprostite ali naš ministar je toliko nesposobna osoba u ovoj našoj Vladi da on to neće uspjeti napraviti za 4 godine. ako je problem u sudovima onda uz ovaj zakon predložite nekakav drugi zakon koji će riješiti sustavno problem. Vi kažete ovdje je samo 8,5% legaliziranih, pa sad zamislite jednu situaciju da uđemo u takav problem da nam samo 8,5% učenika osnovnih škola uspijeva završiti osnovnu školu u 8 godina. Vi biste to riješili tako da produžite rok za osnovnu školu na 21 godinu pa nek traje 21 ili 24 godine. Jer vas uopće ne bi zanimalo, ali zašto samo 8,5% učenika ne uspije završiti u 8 godina. Jer da vas je to zanimalo u ovom slučaju pa vi biste onda ustanovili di je problem, pa biste išli rješavati problem. A ne pred problemom zatvoriti oči, problem pod tepih a ovdje produžiti rok u nedogled. A osim toga zašto samo na 4 godine? Pa mogli ste staviti to stvarno ad infinitum dok se ne riješi pa trajalo 100 godina, 100 godina. To je, dakle ovo produženje na 4 godine je apsolutno besmisleno, ono više govori o tome što Vlada sama o sebi misli pa to ja državni tajniče, pa mislim da sam u takvoj Vladi pa ja bi upozorio premijera pa nemojte da se sramotimo. Pa ajmo rađe, pa neće ljudi primijetiti, pa ajmo to svake godine produžavati za godinu dana. Pa nemojte baš da im odmah evo mjesec, dva smo na vlasti pa da im odmah kažemo i priznamo prvim prijedlogom ili desetim prijedlogom zakona da smo ali potpuno nesposobni i da ne mislimo postat sposobniji u četiri godine. Ja se čudim državni tajniče, pa vi ste tu u Saboru bili da ih niste upozorili da to postoji opasnost, da se to i primijeti.

Zašto vi sad mislite pa 31.12. nije preksutra. Zašto mijenjati rok vakacije koji je uobičajen? Moraju biti posebni razlozi, izraziti razlog, posebni moraju biti da se rok vakacije skraćuje. Vi tu njega skraćujete, pa pokazuje ta Vlada da je dakle i nomotehnički, pravno nepismena. To je znači ovaj zakon je koliko sad se čini potreban, ma mislim mi ćemo za njega glasati, glasat ćemo u interesu tih ljudi koje ste s PDV-om nastojali uništiti nastojite i dalje. Mi ćemo glasat da im se pomogne. Ali ovo što vam se ima reći ima vam se reći.

dakle referirati se na učenike, dakle u postotku i ovoj problematici da se stavlja u istu ravan zaista zvuči efikasno ali su sasvim drugačiji problemi, dakle oko ovoga što smo malo prije rekli i kolega Beus Richembergh i ova rasprava što je bila i izvještaj kluba. Sasvim drugačija je problematika. To ste vi svjesni toga i ne možemo to stavljati u istu ravan, efikasnost za čuti, ali su sasvim drugačiji problemi. Ono što moram reći, dakle vi se ovdje referirate na ugostiteljsku djelatnost da li namjerno ili nenamjerno očito hoćete poentirati u tome dijelu, a radi se o tome da ugostiteljska djelatnost nije samo pružanje ugostiteljskih usluga u smislu, dakle ugostiteljske usluge za što je porez u ovoj poreznoj reformi došao na 25%. To su ugostiteljske usluge pružanja hrane i pića, dakle usluge hrane i pića. Ovdje mi imamo preko 98% dominantne, znači usluge obiteljskog smještaja koji i dalje ostaje oporezovan sa 13% kao i do sada što smatram da treba pozdraviti, a ovih 25% nadam se da će u nekom sljedećem periodu doći do korekcije toga poreza na jednu razinu kao i u našem okruženju za što sam se zalagao kao ministar. Ali evo, takve su okolnosti u poreznoj reformi bile da se to jednostavno donijelo. Dakle, treba točno reći o čemu se radi, ovdje je dominantno obiteljski smještaj koji ostaje u toj kategoriji oporezivanja sa 13%. Hvala. Odgovorit će poštovani Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Meni je u stvari drago čuti u ovoj vašoj replici. Prvo da baš niste krenuli uništiti sve pa ste ove iznajmljivače ipak poštedjeli, to je dobra vijest. Ali vaš napad na ove koji se bave izdavanjem hrane i pića i dalje ostaje. To je loša vijest. Ali druga dobra vaša vijest da ipak razmislite o tome da taj PDV sa 12% smanjite. To pozdravljam, to je dobra najava. Zanima me samo kad? Sljedeća replika je poštovanog Gordana Beusa Richembergha. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Staziću, govorili ste između ostaloga kako se ugostiteljima, odnosno ljudima koji se bave turizmom na jednoj strani da, pa onda uzmu. Ima toga više. To vam je kao da ste nekome rekli evo sad ćemo vam odvezati noge da možete trčati, ali ćemo vam zavezati oči pa nećete moći vidjeti kud trčite. Dakle, to je otprilike tako, jer ako s jedne strane olabavljujete, a s druge strane odmah sljedeći dan pooštravate uvjete poslovanja, pa ne znam sad uvodite fiskalizaciju svima bez obzira što su prije bili na paušalu, što su to radili efemerno pojedinačno, povremeno. Sad odjednom svi su, svi moraju ići u sustav fiskalizacije. A ja ne znam stvarno kako ćete se vi osjećati kad sjednete u taksije kojima ste sad nametnuli fiskalizaciju. Hoćete se možda voziti Uberom? Izgleda da hoćete, morat ćete. Ali u svakome slučaju nije dobra ta politika koja zaboravlja da je na snazi iznimno važan dokument, plod hrvatske pameti rađen dvije i pol godine, a to je Strategija razvoja turizma. Tamo je nacrtan. To je najbolja analiza o stanju u hrvatskom turizmu u ugostiteljstvu u povijesti, a mi se bavimo njime sto i nešto godina. Dakle, odustali smo od nekih vrlo pametnih i snažnih sugestija koje se nalaze u toj strategiji, kao da nas ne briga šta tamo unutra piše što treba napraviti da bi taj taj sektor ugostiteljstva i turizma dao još bolje i dugoročno gledano održivije benefite za hrvatsku privredu generalno uzevši. To mi nije drago. Jer nešto što je na snazi derogiramo bez ikakvoga konsenzusa, bez ikakvoga političkog dogovora. Za tu strategiju glasovali su svi zastupnici u Hrvatskom saboru. Ja sam molio i inzistirao da to bude prva strategija koja će se raspravljati na plenarnoj sjednici i hvala Bogu poslušalo me se jer sam htio da 151 zastupnik ima pravo o tome reći sve i izjasniti se o tome. I to je prošlo. Hajmo se vratiti na to, to je zlata vrijedno. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovorit će poštovani Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Evo vi se pitate kako će se oni usuditi sjesti u taksi. Ja se pitam kako će se usuditi ući u restoran

Poštovani potpredsjedniče, razumljiva vam je gospodine Staziću vaša briga za ugostitelje. Ne daj Bože da propadne ta branša, ne znamo šta ćemo mnogi. Nije problem ugostiteljima ni porez, PDV ni ništa. Ugostiteljima je problem prvenstveno ZAMP, plaćanje ZAMP-a zaštita autorskih prava koji namet nam je izmislio naš bivši predsjednik Josipović. Nije problem ugostiteljima na moru i u centrima velikima opstanka koji će uvijek imati gostiju i prometa i moći će plaćati sve one namete čak i mnoge izmišljene od spomeničke rente, visine nameta, ima tu svega. Međutim, problem je u malim ugostiteljima koji se nalaze u ruralnim sredinama koji već teškom mukom muče i zbog odlaska stanovništva ne mogu više ni plaćati svoje obaveze. Problem je u tim malima što oni tijekom cijele godine na isti način moraju svoje obaveze plaćati i doći će im neki neću generalizirati ali rade šest mjeseci u godini i tih šest mjeseci je dovoljno za opstanak ne jedne godine nego moguće i dvije godine. Praksa inspektorskog nadzora koje je često nesrazmjer kaznama i počinjenoga djela, selektivni izbor isto tako obilaska komitenata ugostitelja. Nadalje, isto tako veliki je problem odlaska radnika. Neće biti u ugostiteljstvu ni radnika više koji će raditi za one minimalce, lako je to u Slavoniji ili negdje dalje. i mene isto kao zastupnika i građanina interesira samo jedna stvar, kako ćemo obračunati PDV, kako ćemo obračunati davanja ugostiteljstvu ugostiteljskim objektima i onima koji svoje naplaćuju dnevne usluge za sedam kuna posebice na Brijunima koji će u ovoj prilikom ovog slučaja biti jako oštećeni u svom proračunu pa izgubit će sve goste iz Gavele i umjetnike i sve ostale, znate o čemu. lijepa. Odgovorit će uvaženi zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kažete neće biti radnika. Pa već sada ih je manjak, ugostitelji se žale da ne mogu naći kuhare kvalitetne, a sada će ih moći naći još manje jer će ih još manje moći platiti s obzirom da će morati platiti veći PDV. Kud to vodi? A kuhari im neće raditi za bagatelu, a oni ih neće moći platiti dovoljno, neće jer država uzima sebi više. Fali državi. Govorite o ZAMP-u kao jednom nepravednom parafiskalnom nametu, recite vi meni kolega Culej zašto biste vi skladali glazbu ili izvodili glazbu, ja na vašoj glazbi zarađivao kao ugostitelj povećavao sebi promet, a da vi od toga nemate ništa. Jer bi to vama bilo pravedno? To u moj sustav koordinatni sustav pravednosti ne ide. Ako je netko napravio autorsko djelo, a neko drugi na njegovom autorskom djelu zarađuje e pa taj koji zarađuje mora dati dio i onome tko je napravio autorsko djelo. Ne mora plaćati ZAMP nitko od ugostitelja samo nek ne izvodi tuđu muziku, nek pjeva sam, nek sam zabavlja svoje goste i neće morati ništa plaćati ili nek pušta vijesti, na njih isto ne mora ZAMP-u ništa plaćati. Ali ne može puštati nečiji autorski rad i na tome zarađivati, a da taj umjetnik, da taj autor od toga nema ništa. Da vi to ne razumijete, meni je posve jasno jer vi o umjetnosti niti išta znate niti ste ikad pročitali o tome, niti ćete ikada znati to naprosto nije vaša vokacija, to ste i svojom primjedbom rekli. Hvala lijepa. Završno će nešto reći uvaženi državni tajnik Frano Matušić. Izvolite. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u ovoj raspravi. Samo kratko, zahvaljujem gospodinu Klimanu zastupniku što je spomenuo i rekategorizaciju objekata, mislim da je to jedan vrlo važan projekt koji može generirati doista boljitak u ovom segmentu i u tom smislu je doista vrlo važno i kredit HBOR-a od 200 tisuća kuna koji je na raspolaganju svima onima koji se žele javiti na taj projekt. Također bila su dva prijedloga međutim vrlo oprečna od strane dva kluba, jedan je govorio o skraćenju roka, a drugi je rekao da će vjerojatno trebati produžiti ovaj rok koji je navede do 31. prosinca 2020. godine, razmotrit ćemo ove prijedloge pa ćemo svakako do glasovanja imati jasan stav. Nažalost mi nemamo direktno utjecaja na one koji provode zakon i u tom smislu doista treba prije svega apelirati na Ministarstvo graditeljstva odnosno na urede u županijama i urede u gradovima koji imaju tu ovlast što je moguće prije riješe te slučajeve. Međutim riječ je doista o činjenici da od 7.100 objekata koji su u tom statusu zatražili zahtjev za legalizaciju do sada u svim redovnim rokovima, do sada je riješeno samo 600. znači 6,5 tisuća nije riješeno. Niti 10%, 7, 8% je riješeno što dovoljno govori da ipak taj postupak očigledno ne ide tako glatko kao što smo svi skupa pretpostavljali i u tom smislu smatramo da je ovaj rok bio ispravan koji smo ponudili u ovom zakonskom rješenju ali razmotrit ćemo vaše prijedloge. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo imati stanku do tri sata, a onda ćemo još popodne raditi samo jedan zakon, a to je Konačni prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o članarinama u turističkim zajednicama. Hvala.